A sada: - Konačni prijedlog Zakona o Izmjeni zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 359; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta, prijedlog zakona primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmane možemo podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu o ovom Konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici.

Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Ova izmjena koju predlažemo sadržajno nije velika ali se nadamo i uvjereni smo da će poboljšati i olakšati pokretanje poslovanja u Hrvatskoj. Osim toga ona je nužna s obzirom na činjenica uskoro postajemo članica Europske unije. Mi smo imali ograničen izbor jezika i, pri registriranju, odnosno osnivanju tvrtki i od 1993. godine u Zakonu o trgovačkom društvu imamo odredbu da tvrtka trgovačkog društva treba biti na hrvatskom jeziku. To pravilo je promijenjeno dva puta 2003. smo odredili da tvrtka mora biti na latiničnom pismu a 2007. smo imali dopunu gdje smo uveli mogućnost arapskih brojeva. tvrtku je dopušteno unijeti riječi, neke riječi mrtvog jezika, odnosno latinskog ili grčkog dok riječi na drugim jezicima mogu biti unesene samo pod određenim uvjetima. Ova ograničenja su u praksi dovela do velikih poteškoća i svi svi oni koji su se bavili tim dijelom poslovanja odnosno registracije tvrtki znaju da je zapravo za pokretanje poslovanja u Hrvatskoj bila najveća umjetnost domisliti se nazivu tvrtke koji već nije u upotrebi i čekati na rješenje registra Trgovačkog suda o odobrenju onoga što bi Mi smo analizirali usporedno uređenje drugih država europskih pogotovo, jedino Republika Slovenija ima ograničenje na slovenski jezik za tvrtku, dok druge države ne ograničavaju osnivače na na isključivo izbor svoga jezika. Mi smo stoga predložili da se napusti ovakvo ograničenje jezika tvrtke i predlažemo da izmijenjena odredba dozvoljava naznaku imena tvrtke na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kako je bilo ili na službenom jeziku država članica Europske unije i latiničnom pismu, sa upotrebom arapskih brojeva kao što i je. Ako govorimo o tome da li smo možda mogli ići šire od ovoga, mislim da ne. Ono što nas vezuje, a to nisu samo želje nego i direktive i pravila osnivanja tvrtki u Europi jest da postupamo onako kao što postupaju druge članice pogotovo stoga što će onaj koji pokreće poslovanje odabrati zemlju za registraciju u kojoj mu je to povoljnije, dakle i da bi to izbjegli. Mi smo predložili hitni postupak za ovu izmjenu upravo zato što je ona ta koja bi trebala olakšavati pokretanje poslovanja, a to je i jedna od pretpostavki ili kriterija koji se ocjenjuju pri promatranju kako se može pokrenut poslovanje u Hrvatskoj. Pa evo predlažemo takvu izmjenu. Hvala vam. Hvala i vama poštovana zamjenice ministra pravosuđa. Da li predstavnici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele uzeti riječ sa izvješćima? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po ovom prijedlogu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. ovo je jedna mala i kratka izmjena Zakona o trgovačkim društvima, ja bih rekla da je ona nužnost. Rekla je predstavnica predlagatelja i time obrazlaže hitnu proceduru i to je jedino s čime se ne bismo složili jednostavno zato jer nije sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora koji bi u svojem prijedlogu izmjena zapravo trebao onda uvest i jednu odredbu koja bi govorila o tome ako je neznatna izmjena ili nesuštinska izmjena zakona da može ići u hitnu proceduru, da se ne bi sve i svašta obrazlagalo važnim gospodarskim i ekonomskim razlozima i ubrzavanjem gospodarskog napretka što svakako ova izmjena neće biti. Ali ja bih rekla da je to jedna nužnost koja će prije svega

da je postojeći zakon predviđao da tvrtka mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ali da ona može sadržavati pojedine strane riječi ako one čine ime, odnosno tvrtku člana društva, robni ili uslužni žig člana društva zaštićen u Republici Hrvatskoj, njegova društva registriranog u Republici Hrvatskoj itd. ili ako su te strane riječi uobičajene u hrvatskom jeziku. Pa onda da ne bi bilo zabune i da se ne misli da su dosadašnja imena tvrtki bila na hrvatskom jeziku, dakle onda ne bismo imali niz, evo niz, evo primjerice Europatrade, Intereuropa, Adriatic-tours, John Commerce itd., što su sve imena tvrtki koje su uredno registrirane Zato kažem da zapravo ove izmjene raščišćavaju tu legislativnu situaciju i olakšavaju u biti posao trgovačkim sudovima pri registraciji. Čuli smo za praksu Europske unije, naime da samo Slovenija ima ovaj rigidan pristup da traži ime tvrtke odnosno tvrtku na slovenskom jeziku i prema tome ovim izmjenama se mi samo prilagođavamo praksi gotovo gotovo svih članica Europske unije. Moramo imat na umu da i naše tvrtke će izlaziti na europsko i strano tržište, da njihovo ime mora biti i marketinški prihvatljivo i razumljivo i izvan granice Hrvatske. Ono što je bitno i što je možda da ne ostane nezapaženo, mi ovdje govorimo samo o imenu tvrtku koja dakle ime, tvrtka se inače sastoji od naznaka i zato je ova riječ naznaka imena tvrtke, dakle tvrtka se sastoji po Zakonu o trgovačkim društvima od naznake imena tvrtke trgovačkog društva, ali i naznake predmeta Ta naznaka predmeta poslovanja mora biti jasna, ne smije stvarat zabunu u pogledu predmeta poslovanja i mora sadržavat još i oblik organiziranja, dakle da li je dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, javno trgovačko društvo itd., to mora sadržavati tvrtka. Ovim izmjenama se predlaže da naznaka imena tvrtke trgovačkog društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, dakle zadržana je obveza latiničnog pisma radi razumijevanja ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu. I mogu se koristiti arapski brojevi. I ovo je važan dio stavka 1., dakle da ostali sastojci tvrtke moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu što znači da ime mora bit, ako se uopće može govorit o imenu na hrvatskom ili stranom jeziku, ali samo ime mora biti na hrvatskom ili jeziku Europske unije, države članice Europske unije, ali i dalje ostaje odredba da ostali sastojci tvrtke, a to je predmet poslovanja, mora bit na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu što je važno da bude razumljivo sudionicima u gospodarskom i pravnom prometu. I evo utoliko ove ove izmjene treba podržati klub Hrvatske demokratske zajednice će ih podržati. U tom smislu su i ove dvije ostale izmjene u stavku drugom koji onda razlikuje strane riječi država članica EU, dakle jezik država članica EU i drugih jezika, drugih članica izvan toga. Međutim, i dalje se zadržava ovaj stavak drugi, dakle koji će onda dopuštat opet pod određenim uvjetima kao iznimku da onda mogu i osim tih jezika, hrvatskog jezika i jezika država članica EU da mogu biti upotrebljavane i neke riječi drugih stranih jezika, pa opet ako čine ime ili tvrtku društva ili robni ili uslužni žig. Prema tome, i dalje će biti i vrlo raznolikih imena registru trgovačkih sudova. Ali evo obzirom na faktično stanje, na to da hrvatske tvrtke izlaze i na, i na, će izlazit lakše i na tržišta izvan Hrvatske i na to da je bilo teško. Jer također i odredba Zakona o trgovačkim društvima da tvrtka mora biti jasno distancirana od tvrtke drugog trgovca, odnosno trgovačkog društva i da zapravo već postaje problem iznaći različita imena, a ovaj hrvatski jezik je u tom smislu bio tu ograničavajući čimbenik. Evo podržat ćemo donošenje ove male izmjene. Hvala. Hvala lijepa. Jedna obavijest. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora zakazuje sjednicu Odbora danas u srijedu u 14,00 sati u dvorani Stjepana Radića, 133/I. Molim da se odazovete pozivu. Sada je na redu klub zastupnika u Hrvatskom saboru Hrvatskih laburista i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana predstavnica predlagatelja, kolegice i kolege. evo potpisujem sve ovo što je kolegica Lovrin rekla i ukratko bismo mogli reći da se u biti puno toga i ovim izmjenama zakona ne mijenja, jer smo i sada usprkos zakonima dozvoljavali tu nekakvu poduzetničku kreativnost i evo pustili poduzetnicima da sami određuju kako će se zvat njihova firma, odnosno njihovo poduzeće, a sve u nadi da će sa jednim imenom napravit jedan dobar brend koji će ne samo na hrvatskom, nego i na i ne samo i ne samo na europskom tržištu nego definitivno na svjetskom tržištu postat prepoznatljiv i kao takav dobro došao za svakog korisnika odnosno kupca njihovih usluga. Ono što me je evo, možda nagnalo da se javim, da kažem dvije, tri rečenice vezano za ovaj zakon jeste u objašnjenju piše rečenica da problem s kojim se mnogi suočavaju kada se odluče za određeno ime jest taj da u sudskom registru već postoji trgovačko društvo s istom ili sličnom tvrtkom. Tako je izbor imena postao teško savladiva zapreka za pokretanje poslovanja. Mislim da je to možda ovako načelna jedna rečenica nabacana na jedan zakon govori puno više o onome tko ju je napisao od samog problema koje ona želi detektirati. DTR-u je najmanji problem ime, da je Kamenskom najmanji problem ime, da je DIOKI-u koji je evo bio prisutan na svjetskom tržištu najmanji problem poslovanja i u poslovanju njegovo ime. Mislim da je Varteksu najmanji problem njegovo ime. Dakle, ne možemo govorit da je nemoć iznač određeno ime postao problem poduzetništva i problem kojim poduzetnicima kojim poduzetnicima rješavamo jedan dio pokretanje samog njihovog poslovanja. se činile jednostavnima na žalost one to nisu i koliko god želimo novim poduzetnicima olakšati na bilo koji način, pa tako i mogućnošću da izaberu ime svoje firme koja njima najviše odgovara da uđu u svijet u svijet trgovine. Mislim da isto tako ne bismo smjeli tako olako govoriti o tome da je ime nešto što olakšava pokretanje samog poslovanja. Pitam se ovdje isto tako zašto samo je važno to zato što postajemo članica EU. Mislim da je to isto jedan od nevažnih, čini mi se problema. Jer što je sa svima onima koji posluju i koji izvoze van granica EU, koliko će to njima opet doprinijeti ili koliko će im će im otežat određeno poslovanje. U svakom slučaju dobro je da bilo kakvim pomacima i bilo kakvim izmjenama neke stvari olakšavamo. Ali mislimo da ovim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima a na samu praksu koja već postoji u Hrvatskoj u biti puno i ne mijenjamo. Peđa (SDP)** Pa evo nadao sam se da ćemo oko ovog zakona imati potpuni konsenzus, podržavate zakon i na tome hvala. Ali moram replicirati na ovaj dio gdje ste se dotakli problema u poslovanju drugih trgovačkih subjekata. Pa sigurno da ime, promjena imena, odnosno liberalizacija režima oko tvrtke, trgovačkih društava neće sama po sebi dovesti do renesanse hrvatske privrede. Pa nitko nema iluziju da će se to desiti, ali će doći do izuzetnog olakšanja u poslovanju. Sada govorim kao netko tko je do jučer bio odvjetnik. mi smo mjesecima čekali da se firma registrira zbog problema oko imena. Mi smo morali odlaziti u Slavonski Brod jer je tamo sud imao liberalniji režim da bi registrirali ime i onda selili firme u Istru. Pa zar je to potrebno? Firme su se registrirale kao "Zlatna mačka" jer nekog drugog razumnog imena više nije bilo. Sigurno da samo zbog ovog zakona neće Hrvatska doživjeti porast BDP-a za 20%, sačuvaj Bože, ali je ovo nužan korak i dobar korak. I ova rečenica o kojoj ste vi govorili je potpuno točna i predlagatelj je više nego korektno opisao stvarno stanje stvari. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolega Grbin u našim dosadašnjim raspravama već smo detektirali da se vi i ja ne slažemo osobno po puno pitanja i da različito neke stvari tumačimo. Ja sam samo htjela reći da rečenica da je tako izbor imena postao teško savladiva prepreka za pokretanje poslovanja samog poslovanja i smatram da to nije točno jer da postoje kudikamo veće prepreke od ovoga kako će se određeno poduzeće zvati. Spominjete "Zlatnu mačku", pa ta "Zlatna mačka" će i dalje ostati "Zlatna mačka" samo ćemo sad o njoj govoriti na engleskom ili na francuskom ili na talijanskom na talijanskom jeziku. Prema tome, samo ime ostaje isto koliko razumijem ali se može sad to ime upotrijebiti, odnosno imamo veću mogućnost da u jezicima koji se upotrebljavaju u EU iznađemo najbolje rješenje kao poduzetnik za ono što mislim da bi najkvalitetnije i najbolje predstavljalo ono poduzetništvo kojem se ja osobno kao poduzetnik evo želim baviti. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Draženko Pandek. poštovana potpredsjednice Sabora, poštovana zamjenice ministra, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Ove izmjene i dopune zakona dakle usmjerene su na promjene odredba u nazivu tvrtke. Kada pak govorimo o tvrtci trgovačkog društva u kontekstu izmjena i dopuna koje se predlažu treba imati na umu prvenstveno neka osnovna načela kojima se postavlja pravno uređenje tvrtke. Prvo je načelo istinitosti. Prema tom načelu, dakle podaci navedeni u tvrtci moraju biti istiniti, a ono je izraženo i u odredbama o .../Govornik se ne razumije./… tvrtke kojima se upućuje na to da sastav tvrtke mora odgovarati stvarnom stanju. Tvrtke također ne smiju navoditi podatke koje ne odgovaraju tom stanju, a podaci tvrtke ne smiju navesti treće osobe na pogrešan zaključak o onim obilježjima društva koje se iskazuje tvrtci. Drugo je pak načelo različitosti i isključivosti. Prema načelu različitosti statusi tvrtke moraju biti takvi dakle da ne stvaraju zabunu glede predmeta poslovanja društva, dojma o identitetu ili povezanosti s drugim društvom se dakle njihovom uporabom ne vrijeđaju prava intelektualnog industrijskog vlasništva ali ni ostala prava drugih osoba. Pri tome je važno napomenuti da razlike moraju biti takve da se brzo i lako uoče. Na temelju pak načela isključivosti tvrtke u sudski se registar istog suda ne mogu upisati dakle tvrtka koja je jednaka već upisanoj tvrtci ni tvrtka koja se jasno ne razlikuje od već upisane na što registarski sud u biti pazi po službenoj dužnosti. Međutim, realno stanje u pogledu određivanja tvrtke društva je bilo takvo da je dolazilo do ugrožavanja i načela ove istinitosti i načela različitosti i isključivosti jer jednostavno više nije bilo dovoljno raspoloživih naziva tvrtke da bi se osiguralo dakle efikasno i potpuno poštivanje ovih načela koja se zahtijevaju prilikom upisa tvrtke u sudski registar. Kako prema tom načelu različitosti sastavi tvrtke moraju biti takvi da ne stvaraju zabunu glede predmeta poslovanja društva, dojma identiteta ili povezanosti s drugim društvom

kad je veliki broj naziva tvrtki već registriran. I uistinu u realnom životu poduzetnici su se suočavali sa velikim problemom već pri samom dakle start up-u, samom pokretanju posla s jednim formalnim problemom gdje su morali dakle razmišljati i mozgati kako da nazovu tvrtku, a da ona ima neki normalan smislen naziv i da oslikava poslovanje njihovog društva. Stoga stvarno možemo zaključiti da su dosadašnja rješenja iz zakona došla u sukob sa životnom praksom jer se pokazala rigidnim i ograničavajućim za poduzetnike. Imao sam prilike razgovarati sa nekoliko poduzetnika koji su mi upravo naglasili ovaj problem. Kako je navedeno i u prijedlogu zakona poduzetnici sami su se snalazili na različite načine. Na koncu rekao bih čak niti registarski sudovi nisu poštovali u potpunosti načelo različitosti sastojaka tvrtke već su u praksi dozvoljavali upise tvrtki kod istog registarskog suda a koja se u biti značajno ne razlikuju. Pa na koncu i postoji priličan broj tvrtki sa neznatnim razlikama u nazivu što u realnom životu dovodi do zabune u pogledu istovjetnosti tih gospodarskih subjekata. dakle takve prakse može se govoriti o određenoj razini nepoštivanja načela istinitosti tvrtke koja je upućena na to da sastojci tvrtke moraju odgovarati stvarnom stanju. Nadalje, kako će naše tvrtke sada poslovati nesmetano i na tržištu EU svakako je dobro da se u pogledu naziva tvrtke uvodi ovo znatno fleksibilnije rješenje. Pa ukoliko npr. namjeravamo osnovati tvrtku koja će npr. biti usmjerena prema švedskom tržištu svakako je olakšavajuća okolnost da sada ta tvrtka može biti registrirana i na švedskom jeziku. I općenito govoreći kada imamo tvrtku koja želi poslovati uglavnom sa inozemstvom svakako je možda olakšavajuća okolnost da se sada može registrirati npr. na engleskom jeziku koju većina stanovništva u EU prepoznaje ako već ne razumije. Doduše naravno i sad postoji mogućnost da se tvrtka može upisati na prijevodu na jedan ili više stranih jezika ali se dosada tvrtka na stranom jeziku i pismo trgovačko društvo je dakle moglo upotrebljavati samo zajedno sa tvrtkom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu što onda dovodi do neke nezgrapne konstrukcije. Naravno sad određeno olakšanje u pogledu ove problematike će biti i činjenica da od 1.07.2013. stupaju na snagu i odredbe o europskom društvu koje dakle će moći biti unificirano za cijelo područje EU. Značaj ove odredbe koja se unosi sada je širi i od primjene na sama trgovačka društva jer Zakon o trgovačkim društvima najpotpunije uređuje tvrtku pa se njegove odredbe primjenjuju i na druge subjekte pravne i fizičke osobe kao što je slučaj sa zadrugom koje se … prozivaju na odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na tvrtku. Stoga unošenje ovih promjena treba u svakom slučaju pozdraviti jer pridonosi načelu istinitosti i načelu različitosti koja se primjenjuju pri odlučivanju da li se neka tvrtka može upisati u sudski registar ili ne. Još više treba pozdraviti jer će značajno olakšati poduzetnicima problem pronalaženja naziva tvrtke koju bi mogli upisati u sudski registar, a da ta tvrtka ima neki smisleni naziv povezan sa njihovom djelatnošću. Ovo je u svakom slučaju korak k racionalizaciji i klub SDP-a podržava ovaj zakon. Jakovina, Sandra (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo kolega Pandek spomenuli ste opet problem registracije tvrtke kako je registracija tvrtke zapravo prepreka prilikom pokretanja poslovanja. ja se tu s vama slažem. Slažem se s vama iz razloga što sam i sama bila svjedok u praksi velikim problemima i dugotrajnosti upravo zbog upravo zbog biranja i komplicirane procedure prilikom izabiranja samog imena tvrtke. Dakle postupak registracije tvrtke na trgovačkim sudovima mogao je biti realno usporen samo zbog razloga iznalaženja adekvatnog imena koje će onda sudac na trgovačkom sudu htjeti registrirati odnosno kada će naći da je ono zadovoljava zakonske uvjete i da se može tvrtka kao takva može registrirati. Svaki poduzetnik prilikom pokretanja poslovanja svjestan je latinske izreke "Nomen est omen". On se orijentira na tržište, ispituje ga prije toga i sukladno tome želi iznaći najbolju tvrtku koja će se na najbolji mogući način htjeti predstaviti. Gotovo nikad se u praksi nisam susrela sa situacijom da je od prve zamisao poduzetnika mogla biti prihvaćena na trgovačkom sudu kao njegova tvrtka. Dakle imali smo raznih kompromisa od početne ideje poduzetnika do završen registracije tako da je tvrtka završila registrirana na sasvim drugačiji način od onoga kako si je poduzetnik zamislio. Zato podržavam u potpunosti ovo vaše stajalište. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu Branko Vukšić. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa izgleda da je do sada najveći problem u poslovanju hrvatskih tvrtki bilo ime. nije bilo recimo 245 parafiskalnih nameta ili po novom čitam u medijima 520, međutim ne znam kojih je to 520 ali sve češće se spominje 520, nego je bilo nemogućnost registracije tvrtke pod stranim imenom. I mi sada danas govorimo o velikoj liberalizaciji zato što ćemo uvesti strana imena i prije smo vidjeli otvara nam se europsko tržište, sada ćemo slobodno zvati na švedskom svoje firme. Ja postavljam pitanje zašto ne na turskom? Ako netko izvozi zbog čega nismo liberalniji od EU pa nismo dozvolili da tamo gdje posluje firma da slobodno nosi to ime. netko ima ako izvozi robu na azijsko tržište zbog čega ne može nazvati tvrtku imenom te države, jezikom te države? Zbog čega to ne smije?

jer recimo i Velika Britanija ima propisano to isto. Pa zamislite u Velikoj Britaniji će biti ugroženi hrvatskim jezikom. Mi jesmo ugroženi, hrvatski jezik jest ugrožen od engleskog, jest ugrožen od drugih stranih jezika ali sasvim sigurno da francuski, engleski, španjolski nisu ugroženi od malih jezika. Mi više treći svijet, odnosno zemlje trećega svijeta je postao nedobrodošao pojam. To izgleda kostriješimo se na taj pojam, a mi smo zemlja koja može konkurirati upravo na tom području. Na području koje neoliberalni kapitalizam masakrira, crpi sve što se može iscrpsti i osiromašuje toliko da glad nikad nije bila veća, ali više o tome ne razgovaramo. Nama je najbitnije kako će se zvati tvrtka i kažemo što se u potpunosti slažem, treba liberalizirati, ali se onako ponosimo da smo liberalni. Nismo liberalni nego jednostavno preuzimamo ono što nam EU kaže. EU kaže mi znači mi znači samo preuzimamo samo ono što nam je naputak iz Bruxellesa ili što je Bruxelles eventualno činio a i bez naputka to činimo. Ja se zalažem za drugo. Zalažem se za potpunu liberalizaciju imena ili za ono što su napravili Slovenci, da bude na hrvatskom jeziku. Hrvatski jezik treba zaštititi i mislim da je najmanji problem kako će tvrtke raditi. u imenu samom postoje neka hrvatska imena, imena koja su uvriježena već na europskom i svjetskom tržištu. To dobro znamo da to nije smetalo. Nije smetalo ni tekstilnim ni konditorskim tvrtkama koja se isto tako devedesetih htjelo promijeniti u valu hrvatizacije svega i svačega. I tada su rekli oni ljudi koji se bave biznisom nemojte to raditi jer mi smo već na svjetskom tržištu pod tim imenom 40-ak godina. Znači ne mislim da je presudno, mislim da jest ovo jedna tehnička odredba u potpunosti, tehnička odredba koja se povinuje Bruxellesu. I kažem od 1. 7. ćemo ovdje u Saboru slušati ali tako kaže Bruxelles. Nećemo, ćemo ko, ne znam kakvu, uvijek sam tražio kako se zove ono što se stavi konju da ne vidim ni lijevo i desno, tako ćemo i mi izgleda u Saboru imati na svojim glavama. I uvijek ćemo reći ali oprostite, to možda i jest loše ali tako kaže Europska unija. Prelazimo na replike. Sandra Petrović-Jakovina. me fascinira vaša briga o zaštiti hrvatskog jezika u ovoj izmjeni zakona. Ne vidim, ne vidim u tome uopće nikakav problem u liberalizaciji ovog zakona. A isto kao što ne vidim gdje ste povukli paralelu između olakšavanja pokretanja poslovanja i u problemima koje hrvatske tvrtke imaju u samom poslovanju. Dakle nije tvrtka najveći problem koji hrvatske firme imaju u svojem poslovanju, to je znamo insolventnosti i ogromna zaduženost. Tvrtka je problem prilikom pokretanja poslovanja. Dakle, ovim se ukidaju nepotrebne administrativne barijere koje će uvelike pomoći hrvatskim poduzetnicima ne samo da registriraju tvrtku u Republici Hrvatskoj nego i da se na tržištu Europske unije čiji će jezik moći koristiti prilikom osnivanja same tvrtke da se bolje snađu na tržištu Europske unije. Dakle, Bruxelles nam nije rekao što da radimo u ovom slučaju. Nije nam rekao morate liberalizirati. I nije to nešto što radimo zbog tvrtki koje imaju sjedište u zemljama članicama, to je nešto što radimo zbog hrvatskih tvrtki da bi se one bolje mogle snaći na tržištu Europske unije kojeg postajemo 1. srpnja. Ne postajemo zajedničko tržište sa Turskom nego postajemo zajedničko tržište sa Europskom unijom. Hvala lijepa. kolegice u zakonu piše ova, tako je izbor, neću citirati čitavu rečenicu: tako je izbor imena postao teško savladiva zapreka za pokretanje poslovanja. Ali poslovanja, poslovanja, ne tvrtke, osnivanje tvrtke, pa dajte razlikujte ovo. Pokretanje poslovanja. A druga stvar kako smo mi, kako sam ja ili mi, ne znam kako ste rekli, postao veliki zaštitnik hrvatskog jezika, u prvom redu mi smo stranka koja je i predložila u Saboru Zakon o zaštiti upotrebe hrvatskog jezika. sve što je hrvatsko ako zaštićujemo zbog čega ne bismo zaštitili hrvatski jezik? Ja u ovom trenutku ne tvrdim da je ovaj zakon loš ali ne treba busanje u prsa da je to velika liberalizacija, budimo liberalniji od europskog tržišta. Ako postajemo dio, kažete da smo mi dio, sada postajemo europskog tržišta, znači zajedničko, stupamo na zajedničko europsko tržište, ali ćemo valjda trgovati sa ostatkom svijeta. Ili mislite da ćemo ostati zatvoreni kao što smo prije govorili, da nije više, nisu bitne članice CEFTA-e, da nisu bitne sve zemlje koje su izvan Europske unije. Ja sam samo o tome govorio a dopustite različitost. Replika Peđa Grbin. je upis u trgovački registar. Upisom u trgovački registar trgovačko društvo stječe pravnu osobnost i može početi poslovati. Da bi trgovačko društvo bilo upisano u sudski registar ono mora imati tvrtku. Tvrtka se sastoji od imena i oblika pod kojim trgovačko društvo nastupa na tržištu. Društvo sa ograničenom odgovornošću, dioničko društvo, komanditno društvo ili slično. U ovom trenutku na hrvatskim sudovima je najveći problem upisa u sudski registar ime društva. Zbog iscrpljenog broja imena na hrvatskom jeziku primjenjuju se smiješne metoda. Izmišljanje nadimaka, posezanje za rječnicima latinskog, grčkog, sanskrta, kako bi se dokazalo da je određena riječ postojala u nekom od izumrlih jezika, mjeseci se gube da bi se zbog problema sa imenom trgovačko društvo upisalo u sudski registar i da bi moglo početi poslovati. Ovim zakonom nećemo spasiti hrvatsko gospodarstvo, nažalost, volio bih da ovakvom jednom malom izmjenom to možemo učiniti, ali ćemo poduzetnicima koji žele koji žele početi raditi omogućiti da im to bude barem malo lakše. I ne to ne radimo zbog Bruxellesa, to radimo zbog hrvatskih poduzetnika. A što se tiče nastupa na trećim tržištima, ovaj zakon će im nešto malo i olakšati. Ali i sada postoji mogućnost prijevoda tvrtke na strani jezik i upisivanja tog prijevoda u sudski registar. Tako da prijevod može biti i na turski i na kineski. Ali ovaj zakon je prvenstveno zbog toga da bi se lakše izvršio upis, brže izvršio upis i lakše počelo sa poslovanjem. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Grbin hvala vam na poduci o tome kako se osniva tvrtka, osnivao sam sam tvrtku i isto birao ime. Ovo što vi govorite i vaše kolege to su u potpunosti nelogično. Zbog čega? Pa radi se, stvar je u maštovitosti. Stvar je u tome o koliko jedan jezik dopušta. Sada vi mislite da ćemo na drugom, na švedskom jeziku ćemo biti puno maštovitiji. Ne znam o čemu uopće govorite. sada tvrdite da će se lakše dati ime na engleskom jeziku ili ćemo imati prvi dio imena na hrvatskom, drugi na engleskom pa će to biti fantastično. jednog, niti jednog poslovnog čovjeka koji je rekao da mu je neka velika prepreka u poslovanju ime. Niti jednog, nikad nisam čuo. Nigdje se nije nikad ni spomenulo to, nego normalno sad u obrazloženju treba navesti imena da je bilo jako teško registrirati tvrtke zbog toga što je naš hrvatski jezik jako siromašan. Tu se varate. Siromašno je vjerojatno siromašna maštovitost, nemaštoviti su ljudi pa onda treba nam drugih 15-tak jezika da bismo mogli lakše dati ime svojoj tvrtki. Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, nikako se ne bih složio da je unošenje ovih izmjena i dopuna zakona izraz servilnosti prema Europskoj uniji ili prema bilo kome izvana. Mislim da je ta kritika izuzetno oštra i moj je osobni dojam da je izrečena kritika samo radi određene kritike, da bi se moglo kritizirati prijedlog zakona koji je u biti racionalan. To nije nikakva revolucionarna promjena, nikakva naravno neće donijeti ogromne i revolucionarne pomake u olakšanju poduzetnicima, ali ipak jedna racionalna promjena koja će određeno olakšanje prilikom pokretanja tvrtke donijeti. U stvarnom životu što su i kolege moje govorile, primijećeno je dakle da je bilo problema pri pronalaženju adekvatnog imena koje bi oslikavalo barem onu osnovnu namjenu tvrtke, njegovu osnovnu djelatnost odnosno olakšalo dakle plasiranje određenog proizvoda ili usluge na tržište. Mi možemo naravno u mašti stvoriti tisuće imena, ali ono u biti neće oslikavat ono s čim se poduzetnik želi baviti, neće mu olakšati poslovanje. Ovaj malen korak u racionalizaciji, malen korak ka olakšavanju poduzetništva, ali vrijedan i mislim da ga treba podržati, a ne ipak oštro kritizirati samo možda da bi mogli eto reći da kritika postoji, da kritika mora postojati. Što se tiče upotrebe hrvatskog jezika u svakom slučaju i meni osobno nekad smeta kad dođem u trgovinu pa vidim tamo na našim proizvodima natpise na engleskom jeziku, ali ne zbog toga što se bojim da bi to moglo ugroziti hrvatski jezik nego zbog toga što recimo moji roditelji to jednostavno ne znaju što to znači. Jezik je živa stvar, mislim da ga se teško može … propisima, odredbama i zakonima, može ga se zaštitit edukacijom u školama i obitelji, a ove odredbe koje su … jeziku meni … smetaju kad imamo te proizvode na engleskom jeziku, prvenstveno zato što ga neki naši ljudi ne razumiju, da njih zaštitimo. Hvala. laburisti - Stranka rada)** Ne znam zašto ljude s ove desne strane smeta kad netko drukčije misli i žele se ono pošto-poto uvjeriti u nešto drugo. Sad vidim opravdanim ono što je HDZ na početku napravio kad je tražio prekid sjednice. Niste tako glasni u obrani kad su prava drugih u pitanju i kad je stvarno demokratizacija društva u pitanju. Dopustite da netko ima pravo i štititi hrvatski jezik, uporabu hrvatskog jezika i da se može zalagati to. Da, Laburisti jer Laburisti su predlagali zakon o tome koji ste vi i HDZ i SDP odbili. HDZ zapravo nije htio ni raspravljati o tome, a SDP je odbio taj jezik. Prema tome, ja bih htio samo podatak čuti, ako mi može netko reći koliko je tvrtki odbijeno u registracija tvrtki, da li postoji neki podatak. Ne ono puno, malo, što znači puno, može biti 10, a može biti i 1000 puno, šta to znači puno. Prema tome, nađite mi neko istraživanje i koliko je poslovnih ljudi navelo je da je to jako veliki problem u njihovom poslovanju. Nastavljamo raspravu. Kolegica Marija Lugarić, izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovana gospođo potpredsjednice, gospođo zamjenice ministra. Mnogo je bilo rečeno do sada u ovoj raspravi, a čini mi se da je zapravo izostala jedna ključna informacija, a to je da je zapravo inicijativa za promjenu ovog zakona došla od jednog manjeg broj naših start-up tvrtki, prvenstveno onih koji se bave informacijskim i informatičkim tehnologijama ili razvijaju platforme ili ili različite usluge koje se baziraju na različitim IT uslugama. Oni su prije nekoliko mjeseci pokrenuli kampanju prvenstveno preko društvenih mreža ne bi li se izmijenio ovaj zakon, ne zbog toga što to od nas traži Bruxelles ili kao što netko reče da ovaj zakon mijenjamo da pogodujemo Bruxelles, ne zbog toga jel više ili manje volimo svoj hrvatski jezik nego da onom jednom malom broju tvrtki koje su uspjele plasirati svoje proizvode, koje posluju na stranim tržištima, omogućimo da razvijaju svoje brendove i da kao takve poštuju.

tvrtke koje na međunarodni start-up natjecanjima dobivaju investitore, dobivaju nagrade i one se nisu mogle, funkcioniraju prvenstveno osim na hrvatskom i na globalnom tržištu jer su takve platforme kojima se bave i one nisu mogle kao takve funkcionirati kao pravni subjekti u Republici Hrvatskoj. Od tih i takovih tvrtki, od tih i takvih poduzetnika koji su napredniji, koji su izvoznici je i došla inicijativa za promjenu ovog zakona i to je jedina istina. Nema zavjera, nema urota, ucjena i sličnog. Radi se naprosto o tome da ljudima koji već sada rade, koji su uspješni u svome poslu, koji imaju prepoznate brandove na stranim tržištima omogućimo da tako budu prepoznati u Republici Hrvatskoj da njihove tvrtke pod tim imenom budu registrirane u Republici Hrvatskoj i da poreze plaćaju Republici Hrvatskoj, a ne da se registriraju u drugim državama i da onda tamo plaćaju poreze, a da s nama nemaju nikakve veze. Jer radi se o izvozu pameti, a ne o izvozu ljudi na druga tržišta. I to je jedina istina inicijativa promjena ovog zakona. U redu je da postoje određena pravila koja ograničavaju nazive tvrtki kako se ne bi dovodili u zabludu potrošači i kako bi se omogućilo razlikovanje pojedinih tvrtki, odnosno poslovnih subjekata. Ja se slažem s prijedlogom da dosadašnje rješenje Zakona o trgovačkim društvima koje govori o nazivu tvrtke koje je bilo ograničeno na hrvatski jezik, odnosno mrtve jezike latinski i grčki je dovelo u nepriliku neke od ovih poduzetnika. Neki od njih su mi prijatelji, neke od njih poznajem. Oni su sve smišljali za ta svoja engleska imena da su zapravo kratice nekakvih latinskih fraza i gubili na to mjesece. I to je ono što je ovdje nepotrebno i zato podržavam da se u tom smislu ovaj cijeli sustav liberalizira i da se proširi na druge jezike. No međutim, kolegice i kolege kad o tome diskutiramo ja se slažem, dakle da je dobro da je prošireno na EU jezike. Ja pitam zašto samo EU jezike? Zašto ne neke druge jezike. Tvrtke koje danas funkcioniraju na globalnom tržištu, a danas svaka uspješna tvrtka treba ili funkcionira na globalnom tržištu. Najuspješnije tvrtke, ima imena koja nisu ni na jednom jeziku. Google? Koji je to jezik? Tumble? Koji je to jezik? Twitter? Koji je to jezik? Flicker? Koji je to jezik? To su najuspješnije tvrtke, ni na jednom jeziku. Dakle, ja se zalažem kao zastupnica, dakle da trebamo štiti svoj jezik, ali trebamo štiti svoju pamet i omogućiti ljudima da rade. Ako je olakšanje imenovanja tvrtki jedan od tih koraka apsolutno, ali treba učiniti i još nekoliko koraka. Bilo bi dobro gospođo zamjenice ministra kada bi trgovački sudovi imali elektronički objavljen javno registar svih imena, da ljudi ne moraju trošiti mjesece da idu vidjeti je li to ima ime, nema to ime, nego da odmah sad ću reći lijepu hrvatsku riječ izguglaju ime pa da vide da li to ime već postoji ili ne postoji itd. itd. No međutim, ponavljam dakle voljela bih kada bismo u budućnosti razmislili da taj dio potpuno deliberaliziramo, odnosno potpuno postane liberalno strani, mrtvi, postojeći, nepostojeći jezik itd. Naravno dok na latinici ili određenoj latiničkoj transliteraciji, ali da zapravo ono što je opis, kontrola itd. i bude ono što je na neki način ono što je zapravo u cijeloj priči u cijeloj priči važno. Ima i nekih drugih stvari. Dosta je kod pojedinih referenata, jer čini mi se da je kolega Grbin to spomenuo u jednoj svojoj replici da dosta ovisi o pojedinim sudovima kako reagiraju na određena imena. Neki su tu dobrohotniji, neki su tu da tako kažem strožiji i tu je potrebno ujednačiti praksu. Neke od tih informatičkih tvrtki imaju u svom imenu kraticu lab, kao laboratorij. Nekima su odbijeni upisi u trgovačko društvo pod obrazloženjem da se ne bave kemijom. Dakle, takve stvari se događaju. Dakle, da skratim i možda zaključim. Dakle, prvenstveno inicijativa ovog zakona je došla od naših malih tvrtki koje su prepoznate na svjetskom tržištu i dobro je da liberaliziramo zakon. Osobno bih se založila da ga liberaliziramo potpuno, a da na neki drugi način, odnosno postoje drugi načini po kojima bi se radile neke kontrole za koje određeni ljudi misle da kontrole trebaju postojati. I na samom kraju. Briga o hrvatskom jeziku ne smije biti i ne može biti isključivo formalna i na način da o njoj govorimo tako da i štitimo zapravo pogrešnim stvarima onima kojima ih ne bismo trebali štititi. Borba za hrvatski jezik i za njegovu opstojnost je jedina da se govori hrvatskim jezikom u svom njegovom bogatstvu na svim idiomima hrvatskog jezika u svim prilikama u kojima mi to kao izvorni govornici hrvatskog jezika možemo. To nećemo zaštiti imenom tvrtki ili ovakvim nekim drugim stvarima. Ali ponavljam naravno da će većina ljudi registrirati tvrtke u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku jer posluju na našem tržištu. Ali zašto ne otvoriti prostor i onim drugima tim više što se prvenstveno radi o izvozničkim tvrtkama. Zahvaljujem. Prelazimo na replike, Igor Kolman prvi. koji puta u Saboru zašto o nekim stvarima raspravljamo ili u Hrvatskoj. Ovo je jedna od stvari za koju mi uopće nije jasno zašto raspravljamo. Ako ja imam privatnu firmu, ako sam ja procijenio da će ta firma uz to ime poslovati onako kako ja želim, pa šta je onda bilo koga iskreno rečeno briga na kojem jeziku se ta firma zove. Dakle, to je moje pravo. Ja izlazim na to tržište sa svojim kapitalom, sa svojim rizikom, sa svojim projektom, sa svojom idejom. Šta bilo koga briga kako se ta firma zove. A s druge strane imamo situaciju to ste u zadnjem ovom dijelu dobro rekli s druge strane kad koristimo hrvatski jezik onda ga vrlo često koristimo pogrešno, pa onda imamo pekare. Ne? Imamo pekare na primjer i za to se nitko ne brine. Ali ovo je veliki problem. Dakle, apsolutno se slažem sa svime što ste rekli i pridružujem se zapravo ovoj ideji da se potpuno liberalizira upotreba jezika. I zašto bi se neki na primjer kineski restoran morao zvati na jeziku EU? Ne mora. Ne mora se zvati. Hvala. Spominjali ste Google, Twitter i ne znam ni ja što. Mislite li vi kolegice Lugarić da je uspješnost tvrtke zavisna o imenu? Nisam gotov još, samo pričekajte malo. Dakle, isto tako imate niz neuspješnih tvrtki koje imaju zvučno ime. Dakle, u potpuno suprotnom smjeru. I sad tvrditi da jezik roda moga, a valjda i tvoga, našega da je toliko siromašan da ne možemo izmisliti ime tvrtke i da se ne može poslovati uspješno zato što tvrtka nosi hrvatsko ime. Pa to je smiješno, da ne kažem žalosno. Kako to mislite da ne može tvrtka uspješno? Pa vi ćete razgovarati sa svojim poslovnim partnerima diljem svijeta na nekakvom engleskom, francuskom, poljskom, kineskom ako hoćete. Pa nebitno je kakvo ime tvrtka ima nego je bitno sasvim nešto drugo. Bitno je poslovanje, poslovni odnosi i sve ono što ide kada se tvrtka osniva zašto postoji i što radi i kako radi, a ne ime tvrtke. Pa ime tvrtke je potpuno nebitno ako će ona poslovati uspješno. To je moje mišljenje. Hvala lijepo. Kolega Grubišić kada bi uspješnost tvrtke ovisila o imenu mislim da bismo bili ne samo mi nego i svi drugi izrazito uspješni poslovni subjekti. Naravno da uspješnost tvrtke ne ovisi o imenu, no međutim ime tvrtke je njezina prva identifikacija i zapravo prva marketinška asocijacija. Ovdje ne govorimo o svim tvrtkama. Ja vjerujem da će ono velika većina tvrtki u RH se i dalje registrirati na hrvatskom. Ovdje govorimo o tvrtkama koje proizvode plasiraju na strano tržište koje imaju dvije opcije ili registrirati tvrtku sa stranim imenom u toj drugoj državi u kojoj posluju ili registrirati tvrtku u Hrvatskoj na stranom jeziku i nastaviti poslovati iz Hrvatske i na stranom tržištu. Zamislite tvrtku koja se zove "Kućica u cvijeću" koja se bavi ne znam izvozom cvijeća. Super bi bilo "Kućica u cvijeću" u Velikoj Britaniji ili u Njemačkoj ili u Mađarskoj. Razumjeli bi ih za poludit. I u nekim tvrtkama, u nekim branšama, u nekim poslovima da to je važno i ovisi o uspješnosti poslovanja. Naravno u 99% slučajeva ne. O tome se samo radi da svima treba omogućiti da rade na načine koji oni svojom vlastitom poduzetničkom inicijativom i ulažući vlastiti poduzetnički rizik utvrde da je zapravo za njih najoptimalnije ili optimalno. Zahvaljujem. - Stranka rada)** Kolegice Lugarić vrlo kratko. Ja se slažem s ovom vašom rečenicom u kojoj ste rekli budimo liberalni, dopustimo i na drugim jezicima. To sam ja upravo u raspravi rekao, odnosno u replikama sam govorio o tome. Da, zašto se ograničiti samo na EU? Ako treba na kineskom zbog čega ograničavati na jezike EU? Kolega Vukšić ne mogu odoljeti ne priupitati vas na ovu repliku znači li to da zapravo odustajete od onog svog prijedloga zakona kojeg ste dali početkom mandata koji je direktno suprotan ovome čemu se sada zalažete? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo vidimo iz ove rasprave na početku je izgledalo da nitko neće raspravljati o ovom zakonu, a vidite kako plodonosna rasprava. Čuli smo svakojakih prijedloga, od toga da se ide u veću liberalizaciju i da se ne ograničimo na jezike država članica EU do toga da ostanemo na hrvatskom jeziku. Čuli smo i to, kolegice Lugarić od vas, da je zapravo razlog i povod za ove izmjene bio bio prijedlog na društvenim mrežama nekoliko informatičkih tvrtki koje su to tražile. U obrazloženju zakona vidimo da predlagatelj kaže da je to bio jedan širok problem gospodarstvenika i da puno gospodarstvenika nije moglo registrirati svoju tvrtku. Pa zato i apeliram da donosimo zakone u redovitoj proceduri jer evo i predlagatelj bi puno ovih zanimljivih prijedloga mogao uzeti u obzir za izradu konačnog prijedloga zakona pa i ovo proširenje obzirom na globalizaciju i na trgovinske odnose sa širim krugom zemalja od EU da to proširi i na druge svjetske jezike. I zato me zanima je li razlog tih nekoliko informatičkih tvrtki koje dobro da ide pamet na inozemno tržište, da ju prodajemo i nešto prihodujemo koliki je njihov udio u BDP-u našem nacionalnom BDP-u pa da onda to bude razlog za hitni postupak da je to sprječavanje ili otklanjanje većih poremećaja u gospodarstvu kako to kaže naš Poslovnik. Ali nešto bih važnije željela reći i tu je ono na što ukazujem, da je ime u tvrtci naznaka imena razlika od naznake poslovanja. I praksa trgovačkih sudova i inače je problem primjene zakona u Hrvatskoj da svaki sud ili svaki Ured državne uprave različito primjenjuje zakon. Dakle, ovaj … o kojem ste govorili u samom imenu nema nikakve veze sa oznakom predmeta poslovanja tvrtke i apsolutno nije bio razlog za odbijanje. I zato to treba praviti distinkciju u tome. **Zgrebec, Dragica Vrlo kratko. U ovom drugom dijelu se slažem, za ovaj prvi dio žao mi je što niste na neki način pažljivije slušali određene inicijative nakon što su se pojavile su se raspravljale i na društvenim mrežama je ono što sam bila rekla. Ali manje je važno. Ono što je puno važnije što mi se čini da ovdje postoji u Hrvatskom saboru danas konsenzus da je potrebno dosadašnju zastarjelu odredbu o tome da naziv tvrtke, odnosno njezino ime treba biti isključivo na hrvatskom jeziku i na nekom od mrtvih jezika zapravo proširimo i omogućimo svim onim ljudima neovisno o tome jesu li mali, jesu veliki, utječu li u velikom postotku na hrvatski BDP ili zapošljavaju dvoje ili troje ljudi da zapravo rade. Zahvaljujem. I nastavljamo raspravu. Kolega Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. U Slavonskom Brodu o kojem je bilo govora danas kao o gradu u kojem se relativno liberalnije, slobodnije dakle da kažem hrvatski, može donositi odluka o nazivu tvrtke postoji postoji niz trgovina koje se zovu "Yao, yao". Ne znam je li to hrvatski naziv za tvrtku, piše se sa ipsilon dakle da ne bi bilo jao, jao može i sa j, ali ovo je sa Evo sad ja ne mogu shvatiti je li to isključivo hrvatski naziv, kako je došlo do toga da se takva firma registrira? Nažalost danas moram govoriti o imenima tvrtki bez obzira na to što može biti i reklama za te tvrtke, ali sad govorimo o imenima i ja ne mogu izbjeći naziv tvrtke. Nadalje, mi imamo tvrtku, firmu koja se zove ili Croatia na latinskom ili Croatia na engleskom ili Croacie na francuskom airlines. Ne znam na kojem je to jeziku registrirano i kako to uopće postoji i ako smo rekli da mora biti na hrvatskom jeziku. Konzum, pitajte prosječnog građanina što znači riječ konzum, eto pa ćemo vidjeti što će vam odgovoriti. Dakle radi se ovim zakonom o izmjeni Zakona o trgovačkom društvu o zapravo internacionalizaciju nazivlja tvrtki i to je već prilično učinjeno u dobrom dijelu a evo sada je zapravo ovo točka na i kada ćemo dobiti sve tvrtke koje se registriraju u Hrvatskoj uglavnom na stranim jezicima. A ne bih htio vjerovati i ne mogu vjerovati gospođi Lugarić kada kaže da da ona vjeruje da će ipak, pak jel i kao što su neki premijeri pozivali i danas pozivaju apeliraju na banke itd. za niže kamate, oni apeliraju, pozivaju jeli, banke na niže kamate, tako i ovo ne mogu vjerovati da će vlasnici tvrtki eto domoljubljem vođeni registrirati tvrtke sa hrvatskim imenom. To je malo teško vjerovati. Poglavito stoga što evo i danas imamo ovdje rasprave u kojima se tvrdi da eto sam naziv tvrtke sam naziv tvrtke govori o tome čime se ona bavi i koja je njezina osnovna djelatnost. U Slavonskom Brodu ponovno moram reći u mog gradu, imamo gostionicu koja se zove Piramida, ali imamo i Pogrebno društvo koje se zove također Piramida. Imamo dvije tvrtke koje se zovu Feniks. Što to sada govori o svemu ovome? Kako objasniti te stvari? Hrvatski jezik je 24.ravnopravni jezik, kada kažem ravnopravni onda ponovo naglašavam to jače jer je on potpuno ravnopravan u EU. Ako je on ravnopravan u EU, a je i bit će od 1.srpnja onda čemu ova uopće rasprava? Zašto sada i čemu proširivati? A vidimo da do sada veliki broj tvrtki ima nazivlje na stranom jeziku. Croatia Airlines, Konzum, dakle dakle čemu sada dovodi ovo pitanje. Ovdje se navodi u zakonskom prijedlogu koje su sve zemlje zapravo internacionalizirale nazivlje tvrtki kada se upisuju. I piše da Slovenija to nije dopustila. I I šta joj je bilo? Kakve su sankcije Sloveniji za to? nikakve, nema sankcija. O čemu mi danas ovdje pričamo? Zapravo se aludira rekao bih na siromaštvo hrvatskog jezika ali ne izravnom, nego neposredno. Ne možemo mi skloniti naziv tvrtke iz hrvatskih slogova iz hrvatskih riječi itd., ma nemojte. Pa baš toliko tvrtki Hrvatska ima da ne može da ne može se dakle nema se više šta izmisliti nego moramo ići na strane jezike. I još jednom naglašavam, nikakva uspješnost tvrtke nije vezana uz ime tvrtke nego uz rad njenih djelatnika, uz poslovanje i poslovene sposobnosti njenih i radnika i menadžera i uprave bilo kakve tvrtke. Zbog toga ja nisam govorio u ime kluba ali mislim da ne da mislim nego znam da klub HDSSB-a neće biti za ovaj zakonski prijedlog. Hvala vam lijepo. Već smo reli ali valja ponoviti. Mi ne pričamo o hrvatskom jeziku danas nego o potrebama hrvatskog gospodarstva hrvatskog poduzetništva. Govorimo o potrebama onih poduzetnika kojima će se ovakvim zakonom olakšati početak poslovanja i pristup tržištu. Vi ste govorili o internacionalizaciji. Što fali internacionalizaciji? Danas ja jednim klikom miša mogu pristupiti tržištu Kine, Indije, SAD. Zašto mi se onda ne bi omogućilo kao što je kolega Kolman rekao, da lakše na tim tržištima poslujem pod imenom koje će mi tamo odgovarati? Ako se ja odlučim na poslovanje na hrvatskom tržištu i odlučim se primjerice prodavati prozore, nazvat ću svoju firmu Prozor d.o.o., ali ako se odlučim na pristup talijanskom tržištu pa zašto mi ne možete olakšati i dopustiti da ja na jeziku koji je ravnopravan hrvatskom od 1.7.kao što ste to ispravno sami primijetili, djelujem pod riječju prozor ali na talijanskom jeziku. Zbog čega? To je samo jedan aspekt ovog tu, ali glavni aspekt je s kojim se očito niste suočavali u mjeri kao što smo mi koji dolazimo iz odvjetništva, problem pri registraciji, zamislite koliki je problem pri registraciji predstavljalo ime ako se nama iz Istre isplatilo odlaziti u Slavoniju, registrirati tvrtku da bi mogli početi poslovati. Pa dajte ako jednom poduzetniku pomognemo ovim zakonom da počne poslovati i da ostvaruje dobit, pa mi smo već puno učinili. A nećemo pomoći jednom nego desecima, stotinama ili tisućama njih. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Grbin, ma neće tvrtka otići na registraciju u inozemstvo zato što joj ovdje netko neće prihvatiti ime ili ne znam ja šta. Tvrtke su odlazile i prije u inozemstvo odnosno tamo gdje je porezna politika drugačija ili neki drugi uvjeti poslovanja drugačiji, a ne zato što je neto nije htio prihvatiti ime te tvrtke. Dakle uvjeti poslovanja u nekoj drugoj državi su bili povoljniji pa i znate i sami da su naši sportaši i ostali odlazili i danas imaju sjedišta u nekim drugim državama itd. Prema tome, ma nije stvar u nazivlju tvrtke, ponovo tvrdim nego u sasvim u nečem drugom. I danas imate ajde sada to nije u skladu sa današnjom raspravom, ali imate tvrtke koje su registrirane u Vukovaru, čovjek živi u Slavonskom Brodu, znamo i zašto. Porezna politika područje od posebne državne skrbi, pa ljudi idu tamo registrirati tvrtku, tako i ovo. Idu registrirati tvrtku tamo gdje je to povoljnije i ništa drugo. Replika Marija Lugarić. ali ako neki to izaberu i dok god tvrtke posluju po zakonu, ispunjavaju svoje obaveze prema radnicima, prema državi, prema dobavljačima, prema svojim poslovnim partnerima, bilo kome, ma boli mene briga kako se one zovu i na kojem jeziku se zovu. Mislim da je to nešto oko čega bismo se zapravo svi trebali složiti a ne da ovdje zapravo raspravljamo o nečemu što niti utječe kao poslovanje, …/Govornik se ne razumije./… otežava u sadašnjem slučaju, niti zapravo na bilo koji način omogućuje više ili manje zakonito ili ne znam kako. Dakle, da ponovim, dok god tvrtka posluje po zakonu, ispunjava svoje obveze, boli me briga na kojem jeziku se zove. I neka se zove kako god hoće što se mene tiče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Da, da, kolegice Lugarič, upravo tako, može se ona zvati prozor, kao što kaže kolega Grbin a može i fenestra ili ne znam ni ja kako, kako god hoćete, ili ponistra se može zvati, ajde …/Govornik Dakle, ako ona ispunjava svoje, upravo tako, ali čemu ponistra ili fenestra kada ima prozor. Pa to ja vas pitam gospođo Lugarić. Da, Da, ovdje poslovanje u Hrvatskoj državi u kojoj ste …/Govornik se ne razumije./… administraciju da treba 500 papira i ne znam ni ja kakvih sve dokumenata za otvaranje tvrtke, koliko trebaju povaditi papira pa to je bitno. Vi ovdje ne možete otvoriti tvrtku za pola godine, ne zbog naziva, nego zato što trebate mali milijun tzv. dozvola ili ne znam ni ja čega. Pa to je problem. Problem je birokracija administracije a ne ime tvrtke. O tome se radi. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega evo imali smo danas na raspravi Zakon o trgovini i otvorenom tržištu Europske unije a s druge strane sloboda izbora za, govorio je gospodin Grbin baš po tom pitanju šta i kako kada idemo na europska tržišta da naravno neke naše tvrtke osnivaju i firme tvrtke kćeri koje bi lakše plasirali svoje proizvode na europsko tržište da bi i samim nazivom bilo ih lakše prepoznati i lakše se plasirati, to je oko tog nekakvog markentiškog dijela koji je isto tako bitan. Sasvim je jasno da onaj koji je osnivač, veže se uz firmu, odnosno uz tvrtku i njegov naziv i želi na neki način da taj naziv bude i njemu drag a ne da mu bude nametnut. Treba znati da u Hrvatskoj imamo 92 tisuće registriranih tvrtki, malih, srednjih i velikih. I da jedan od segmenata birokracije koja je problem u Hrvatskoj u mnogim razinama bio je i problem imena tvrtke koje poduzetnici bi išli na trgovački sud, mjesec, dva tražeći naziv koji bi bio adekvatan a da nije već postojeća tvrtka. Prema tome, pojednostavljujemo stvari, Europska unija sama po sebi dobila je još jedan jezik, to je hrvatski, našim pristupom, a mi smo otvorili i jezicima europskih zemalja mogućnost da i u Hrvatskoj se tu osnuje, jer mislim da je to normalno i da je to ono slobodno tržište. Da je to ono sloboda osnivača tvrtke da bira ime, da mu da ime koje mu odgovara a sigurno da niti jedno ime koje vrijeđa, ili ime koje nije adekvatno sigurno neće proći na Trgovačkom sudu i odnosno neće ga moći registrirati. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Evo kolega Kolman baš me zanima kako će taj naziv fenestra je li koji je naveo Grbin odličan primjer razumjeti grci. Kojim će to oni jezikom, ili Latvijci na primjer ili Esti, dakle Estonci. Ajde vi meni to onda objasnite. Dakle, 27 zemalja koji govore sa 23 jezika. I kojim ćete vi baš izabrati od ta 23 jezika, .../Govornik se bili atraktivni, privlačni dakle hrvatskim jezikom rečeno. Dakle, privlačni tome svome kupcu. A imate 23 jezika u Europskoj uniji. Kako će Grci razumjeti ili ne znam, kažem ponovno Latvijci ili Letonci recimo je pa ne možemo tako govoriti. Pa dajte čuvajte, čuvajmo svoje. Ili to namjerno zapravo se radi kako bi se upravo provelo ono što sam rekao u početku internacionalizacija hrvatskog jezika, ukupno. U ime predlagatelja završnu riječ zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković-Kunšt. Hvala vam lijepo, pa evo završno nakon ove rasprave moram reći i ponoviti i to su kolege koji su u recentnoj praksi sudjelovale ili sudjeluju i dalje u okviru svoje profesije činjenica je da postoji problem oko izbora tvrtke pri registraciji te tvrtke na Trgovačkom sudu. Kod registracije potrebno je zadovoljiti određene uvjete a jedan od njih da se ta registrirana ili tvrtka ili ona koja se namjerava registrirati razlikuje od ostalih tvrtki upisanih u sudski registar. Ono što je uočeno također kao problem je nešto što ovom izmjenom želimo naravno zapriječiti a to je arbitrarnost i odlučivanje sudskih registara do mjere koja prelazi razumni rok, odnosno do mjere koja vremenski predstavlja lošu karakteristiku za pokretanje poslovanja u Hrvatskoj. U obrazloženju smo jasno naveli, vrijeme potrebno za registraciju firme zbog izbora imena predstavlja ograničenje, odnosno zapreku za pravodobno pokretanje poslovanja i to je ono što je činjenica i kod čega stojimo. Mi možemo govoriti o bogatstvu hrvatskog jezika ili o domišljatosti potencijalnih osnivača, ali njihova uloga nije da budu domišljati, da štite hrvatski jezik i da budu profesori ili doktori hrvatskog. Njihova uloga jest ona koju mi nemamo, a oni imaju, da preuzmu rizik za vlastito poslovanje, održavanje na tržištu i u krajnjoj liniji da onda kad budu uspješni pune proračun od kojeg se mi financiramo. Pa sve ono što možemo učiniti da njima olakšamo dužni smo učiniti. Ovo je jedan korak koji nije veliki, ali sigurno omogućava da se pokrene poslovanje onome tko to želi. Ono što sam najviše htjela reći i naglasiti, nismo ograničili ovim zakonom upotrebu jezika za tvrtku samo na jezike Europske unije. Mi osim članka 20. stavka 1. imamo i članak 20. stavak 2. koji omogućava upotrebu svih drugih jezika, dakle to ostaje i dalje u zakonu i to je dakle mogućnost koja će se koristiti i na svim ostalim jezicima. Ono što je bitno, europski jezici dolaze isto isto kao i hrvatski u mogućnost dakle bez arbitrarnosti, bez čekanja na odluku Trgovačkog suda. Ono što poduzetnik pri osnivanju tvrtke može odabrati jezik i ne bi trebao imati zapreke da to osnivanje firme bude sada puno brže nego što je bilo prije. I naravno ono što je napomenuto, na čemu intenzivno radimo, web registar, dakle preglednost svih registriranih tvrtki i mogućnost da se i kroz sam web registar oni koji namjeravaju odabrati svoju tvrtku snađu bolje, to je nešto što je imperativ i što ćemo uskoro imati. Hvala Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Kolega Ivan Šuker. spomenuli ste sudski registar. Mi ovdje danas govorimo puno o tome da li će se tvrtka zvat ovako ili onako, međutim mislim da je najveći problem Hrvatske što su mnoge tvrtke osnivane zbog toga da bi se u prethodnim tvrtkama izbjeglo plaćanje obveza kako prema državi, tako i prema poslovnim partnerima. dobro znate da je dugo godina trebalo da se izmijeni Zakon o sudskom registru u kojem se naprosto zabranilo, ali međutim nažalost vidimo i danas da se to događa, da oni koji imaju tvrtku ili su vlasnici ili suvlasnici u pojedinim tvrtkama, a imaju obveze da takvu tvrtku ne mogu osnovati, a pod krinkom brzog osnivanja firmi je nažalost došlo do blokade tisuća trgovačkih društava koja duguju preko 40 milijardi kuna, između ostaloga 16 tisuća one koje nemaju niti jednog zaposlenog. Visokog trgovačkog suda i to je problem sudskog registra i to je problem u Hrvatskoj jer kad ne bi bilo takvih problema onda vjerojatno se tu ne bi politički prepucavali da je stanje međusobnih obveza tolike desetine milijardi. I to je stvarni problem, a ne da li se tvrtka zove na hrvatskom ili na engleskom jeziku. I kolegica Ana Lovrin, replika. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo gospođo zamjenice ministra, rekli ste završno i na to želim replicirati, dakle da nije ovim prijedlogom zakona isključena primjena primjena i ostalih jezika, osim jezika zemalja država članica Europske unije jer postoji stavak 2. koji onda kao iznimka omogućuje pod određenim uvjetima upotrebu riječi i tih stranih jezika. Međutim, ova rasprava je pokazala upravo da bi moguće bilo bolje da se onda ne ograničava to na zemlje Europske unije. Zašto, jer i prema dosadašnjoj praksi, a govorimo često o tome, o neujednačenoj praksi trgovačkih sudova pa netko iz Istre mora otići na registraciju u Slavonski Brod jer tamo može, a u Istri ne može, ali isti hrvatski zakon primjenjuju svi sudovi pa se događalo, a ako iščitavamo imena registriranih tvrtki to ćemo vidjet, to je očito da su one već sada bile na jezicima imena tvrtke, govorim samo o imenu, ne o onom dijelu tvrtke kojim se određuje poslovanje, dakle bili na jezicima koji nisu hrvatski. Jezik upravo primjenom ovog stavka 2. i pozdravljamo ovu izmjenu jer kažemo, ono što sad su sudovi u različitoj sudski praksi primjenjivali temeljem stavka 2. sada ćemo to stavit kao pravilo i stoga će se sad opet događat ova druga stvar, da će temeljem stavka 2. ova iznimka biti različito primjenjivana na području Hrvatske, od suda do suda, a radi se o jezicima zemalja izvan članica Europske unije. No ono što želim reći, da smo propustili i ovaj puta, to u raspravi nisam stigla spomenut, jedno ograničenje koje bi bilo pametno stavit, a to je da imena tvrtke ne mogu biti takva da vrijeđaju javni poredak, moral ili slično, nešto slično kao što imamo kod izbora osobnoga imena jer ne znam kako bi takvu faktičnu situaciju sudovi kod registracije riješili jer nemaju zakonskoga temelja.